Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Čas, v katerem živimo, predvsem pa način našega življenja sta razlog, da se potrebe po energiji, ki poganja naša življenja in svet, iz dneva v dan povečujejo. Če se ozremo okoli sebe in pomislimo, kaj vse je priključeno na električno energijo, ugotovimo, da skoraj ni stvari, ki ne bi potrebovala električne energije za svoje delovanje. Poraba te energije pa ima seveda tudi svoj dolg, ki se na žalost kaže kot negativne posledice na naše okolje in podnebje. Rešitev oziroma alternative sedanjim energentom so obnovljivi viri energije, ki jih lahko izkoriščamo neomejeno, na da bi njihovo izkoriščanje imelo negativne posledice na kvaliteto in način našega življenja. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je po mnenju predlagateljev zakon, ki bo bistveno doprinesel k temu, da se bo raba OVE, kot jim krajše rečemo, povečala. Dva razloga sta, zakaj imamo danes pred seboj omenjeni zakon. Prvi je ta, da je potrebno zakonodajo tega področja posodobiti in dopolniti, drugi razlog, zakaj imamo poseben zakon, pa je ta, da je materija Energetskega zakona, katerega del se nanaša tudi na rabo obnovljivih virov energije, postajala vse bolj obsežna in kompleksna. S tem, da se zakonska materija, ki se nanaša na obnovljive vire energije, prenese v poseben zakon, se strinjamo tudi v naši poslanski skupini. A kaj sploh so predlagane rešitve, ki jih zakon prinaša? Predlagatelji so rešitve razdelili v devet poglavij, ki urejajo splošne določbe izrazov, urejajo mehanizme mednarodnega sodelovanja, definirajo samooskrbo z električno energijo, spodbujajo rabo OVE ter določajo ukrepe za vključevanje energije iz OVE v ogrevanje in hlajenje. Predlagani zakon in njegove rešitve so obširne narave, kar kaže na to, da se področje urejanja rabe ter spodbujanja obnovljivih virov energije iz dneva v dan krepi. Če želimo kot družba ohraniti svoje podnebje ter ugodne življenjske pogoje, je prihodnost pridobivanja energije v obnovljivih virih energije. Socialni demokrati se zavedamo, kako pomembno je spodbujanje obnovljivih virov energije ter čimprejšnji prehod na brezogljično družbo, zato predlaganemu zakonskemu predlogu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

hvala za besedo. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga obravnavamo danes, je razmeroma tehničen zakon, s katerim se področje spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, ki je sedaj urejeno v Energetskem zakonu, izvzema iz tega zakona in ureja posebej. Ker so že evropske direktive, ki urejajo področje spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, podobne, tudi zakon ne more biti postavljen zelo široko. Ne glede na to pa bi lahko bil predlog zakona boljši. Zavedati se moramo, da smo poleg podnebne krize tudi v krizi biosfere, kjer smo soočeni s tako velikim izumiranjem vrst, kot ga planet ni videl že vrsto let in stoletij. Nujno moramo v najkrajšem možnem času močno znižati izpuste toplogrednih plinov in doseči ogljično nevtralnost, da se izognemo najhujšim posledicam globalnega segrevanja. Ne moremo fosilnih goriv opustiti na način, da še dodatno zdesetkamo že tako prizadete naravne habitate in vrste. Prehod v brezogljično družbo mora biti pravičen. Največje stroške tega prehoda morajo nositi tisti, ki so v prvi vrsti za podnebne spremembe tudi krivi, in to je kapital. V čim manjši možni meri pa naj prehod obremeni revnejše oziroma najšibkejše ljudi v naši družbi. Družba, ki že v prvih štirih mesecih leta porabi vse vire, ki jih lahko uporabi za vzdržno življenje na tem planetu, se bo morala odpovedati marsičemu. In predvsem se bodo morali marsičemu odpovedati tisti, ki imajo marsičesa že danes preveč, ne pa tisti, ki že danes komaj živijo. Samo v tem primeru bomo lahko govorili o podnebni pravičnosti. Določenemu delu gospodarstva predlog zakona omogoča, da bo plačeval nižje prispevke za obnovljive vire energije kot ostali. Gre zlasti za energetsko najbolj intenzivna podjetja, ki so velikanskih odpustkov deležna že sedaj. Njihove nizke cene pa potem pokrivamo fizični uporabniki, pri čemer seveda odstotkovno največ prispevajo najbolj revni člani naše družbe. Konkurenčnost gospodarstva je večni argument za podeljevanje takšnih in drugačnih olajšav industriji, ki svojo rentabilnost lahko dosega samo še s prenašanjem stroškov svoje proizvodnje na ljudi in na okolje. V tem konkretnem primeru, da se celo oprosti prispevka za obnovljive vire, ki ga sicer ne plačujejo samo gospodarski subjekti, ampak tudi fizične osebe, na primer pri nakupih pogonskih goriv in gospodinjstva, na primer pri plačilu električne energije. Prispevek za obnovljive vire je bil uveden in je potreben, zato da lahko država s tako zbranimi sredstvi povečuje proizvodne kapacitete obnovljivih virov, kar je nujno potrebno, če želimo opustiti rabo fosilnih goriv in preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb. Pot v trajnostno energetiko je pot za celotno družbo, zato ni pravično, da industrija in energetsko intenzivna industrija plačujejo nižje prispevke za obnovljive vire energije, kot to počnejo gospodinjstva in drugi odjemalci. Bonitete podjetjem v Sloveniji so medvedja usluga, saj jih ne motivirajo k prestrukturiranju. Da v Sloveniji politik nimamo naravnanih tako, da bi destimulirale energetsko intenzivno industrijo, nakazuje tudi skrb vzbujajoč trend, ki kaže, da pri nas proizvodnja v najbolj energetsko intenzivni panogi še naprej raste. S tem pa raste tudi poraba energije. Tudi sicer se bonitete pravnim osebam vedno znova izkažejo za neučinkovite, kakor dobro kaže primer prispevne stopnje delodajalcev na pokojnine, ki naj bi bil začasen in naj bi pomagal k izboljšanju konkurenčnosti, prilil se je pa k kvečjemu dobičku lastnikov. V Levici menimo, da se površine, namenjene pridelavi hrane in krme, ne smejo uporabljati za pridelavo biogoriv, zlasti ne v Sloveniji, ki je prehransko zelo slabo samooskrbna. Dodatno je energetska učinkovitost teh goriv razmeroma slaba, hkrati pa so ta goriva z vidika toplogrednih plinov dokazano slabša od fosilnih goriv. Fosilna goriva v prometu ne predstavljajo problema zato, ker so neobnovljiva, ampak zato, ker so eden največjih virov izpustov toplogrednih plinov, v Sloveniji celo največji vir toplogrednih plinov. Nadomestitev neobnovljivega vira energije z obnovljivim virom energije, pri čemer se izpusti toplogrednih plinov ne zmanjšajo ali pa se celo povečajo, je nesprejemljiva. Zaradi vsega naštetega v Levici

hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, sodelavka, spoštovane kolegice in kolegi! Področje obnovljivih virov energije je trenutno urejeno v Energetskem zakonu, ki pa je preobsežen in nepregleden zaradi prilagajanja številnim spremembam obsežne zakonodaje Evropske unije. Zato je bila že pred časom sprejeta odločitev, da se na področju energetike oblikuje šest samostojnih zakonov, ki že oziroma še bodo pravno uredili posamezna energetska področja v skladu z zakonodajo Evropske unije. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije večinoma povzema veljavne zakonske rešitve na področju obnovljivih virov energije in jih nadgrajuje z zahtevami evropskega pravnega reda. Temeljni cilj predloga zakona je povečati uporabo obnovljivih virov energije v proizvodnji vseh vrst energije in tudi pri pogonskih gorivih ter s tem zmanjšati emisije toplogrednih plinov, uskladiti nacionalno zakonodajo z zahtevami direktive Evropske unije o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ter posodobiti sistem spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. Poleg tega so cilji predloga še: prenoviti sistem podpor za rabo obnovljivih virov energije in ga razširiti tudi na druge vrste energije; podrobneje urediti skupne projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov tako z drugimi državami članicami kot tudi s tretjimi državami; podrobneje in bolj učinkovito ter skladno z direktivo urediti samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije; podrobneje urediti skupnosti na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov; usposabljanje inštalaterjev; doseči nekatere administrativne poenostavitve in vzpostavitev enotne kontaktne točke za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije; vključevanje energije iz obnovljivih virov v ogrevanje in hlajenje in vzpostaviti strožje zahteve za pogonska goriva v prometu. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih zagovarjamo stališče, da je potrebno gradnjo novih energetskih objektov opreti izključno na obnovljive vire in aktivno izvajati ukrepe za zmanjšanje rabe energije, zlasti tiste iz neobnovljivih virov. Sledili bomo cilju zadostne samooskrbe na račun obnovljivih virov energije in spodbujali potrebno zasebno investiranje v manjše proizvodne kapacitete električne energije ter prijazno poslovno okolje za investitorje zelene in trajne investicije, kot so vetrnice, sončne elektrarne, male hidroelektrarne in tako dalje. Na področju prenove energetskega koncepta pa je potrebno vzpostaviti dobro delujoče podporno okolje, ki vključuje davčne olajšave, predvsem za uvajanje vozil, ki znižujejo rabo fosilnih goriv, za vozila z alternativnimi pogonskimi viri in seveda proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Poslanci Nove Slovenije – krščanskih demokratov bomo zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnja bo stališče Poslanske skupine SMC predstavila gospa Mateja Udovč. Izvolite. MATEJA

Še enkrat lep pozdrav! V okviru te točke dnevnega reda odločamo o Predlogu zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Njegov temeljni cilj je osredotočanje na stimulacijo rabe obnovljivih virov energije v proizvodnji, s tem pa tudi na zmanjševanje ekološkega pritiska industrije na okolje, predvsem zakona. V naš pravni red prinaša tudi nekatere določbe v sklopu direktive Evropske unije, ki natančneje specificirajo sistem spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. Predlog zakona med drugim zagotavlja osnovne pogoje za vzpostavitev skupnih meddržavnih projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v skladu z omenjeno direktivo pa je omenjena tudi ureditev sistema samooskrbe z električno energijo, ki bo pridobljena iz obnovljivih virov. Predlog prav tako poenostavlja nekatere administrativne postopke in s tem ustvarja pogoje za oblikovanje skupnosti proizvajalcev energije iz obnovljivih virov. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da imamo v naši državi izjemen okoljski potencial, ki pa ga trenutno še ne izrabljamo v želenem obsegu. Menimo, da je za večjo učinkovitost na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov potrebno najprej vzpostaviti sistem, ki bo proizvajalcem omogočal medsebojno povezovanje in jim pomagal doseči ekonomsko stabilnost, zato pozdravljamo predlog zakona, ki predvideva zagotavljanje zagotavljanje odkupa električne energije iz manjših proizvodnih enot, pa tudi razne oblike finančnih pomoči za imetnike enot, ki temeljijo na obnovljivih virih. Poskrbeti moramo namreč, da bodo proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov za takšen način proizvodnje primerno motivirani. Dokument, ki je pred nami, daje po našem mnenju ustrezno podlago za povečanje deleža proizvodnje energije iz obnovljivih virov. V Poslanski skupini Stranke modernega centra verjamemo v zeleno prihodnost, ki bo utemeljena na okoljsko odgovornem vedenju gospodarstva in ostalih segmentov družbe. Tudi sami smo mnenja, da mora materija obnovljivih virov energije, ki jo je do zdaj urejal Energetski zakon, zaradi svojega pomena za družbo in svoje hitro spreminjajoče se vsebine dobiti svoj lastni zakonski okvir. Takšnega bomo namreč lažje posodabljali v skladu s svetovnimi zgledi in smernicami na področju rabe obnovljivih virov energije. Zakonodaje sodobnih držav se vse bolj pišejo po poti stimulacije okoljsko odgovornega vedenja, a še tako dobro spisan zakon sam po sebi ne bo zagotovil čistejšega okolja, saj se skrb za okolje začne pri nas samih. Tudi zato predlog zakona razumemo kot košček v mozaiku prizadevanja, ki ljudi motivira zato, da z opravljanjem svojih vsakodnevnih dejavnosti ne bi vršili večjega pritiska na okolje. Verjamemo, da lahko zahtevne cilje, ki smo si jih zadali na področju okolja, dosegamo le skupaj. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. O njem bomo odločali v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina osmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Predloga zakona je na 14. seji 17. 6. 2021 obravnaval Odbor za obrambo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prvi ima besedo gospod Franc Jurša,

30 leti smo državljanke in državljani stopili skupaj in si v desetdnevni vojni priborili neodvisnost. Danes Slovenija vojaško ni ogrožena in vodimo prijateljske odnose z vsemi sosedami. Naši predstavniki Slovenske vojske so dobrodošli in spoštovani praktično vsepovsod. Ker je Slovenija izredno majhna država, je pomembno, da se povezujemo in sodelujemo z močnejšimi, kljub majhnemu številu prebivalcev pa smo lahko ponosni na svoje dosežke. Poleg športnikov, ki pomembno prispevajo k prepoznavnosti naše države, so tudi vojakinje in vojaki visoko cenjeni in dosegajo visoke ocene pri izvajanju vojaških aktivnosti kakor tudi raznih tekmovanj v tujini. Usposobljenost naših posebnih enot se lahko primerja s pripadniki velesil, zato je naša vojaška prisotnost v tujini dobrodošla. Znanje, ki ga imajo naši pripadniki, lahko v sklopu delovanja znotraj zveze Nato predajo drugim državam, ki svoje demokratične temelje še postavljajo. Obveznega služenja vojaškega roka v Sloveniji ni. V zadnjih letih se je veliko naredilo za kadrovske okrepitve v vrstah Slovenske vojske, a kljub temu je Slovenska vojska še vedno kadrovsko podhranjena. to še ni razlog za takšno spremembo, kot je bila predlagana. Vojake potrebujemo tudi v miru. Slovenska vojska se namreč aktivno odzove tudi v času naravnih nesreč. Na srečo v Sloveniji še nismo imeli dogodka, ki bi moral aktivirati večje število vojakov za reševanje prebivalstva, njihovo pripravljenost pa smo lahko videli v primeru žledoloma leta 2014. V Poslanski skupini Desus smo zadovoljni, da je vsak državljan ob polnoletnosti še vedno seznanjen z dolžnostmi vojaškega obveznika in možnostmi, ki jih ima pri zaposlitvi v Slovenski vojski. Ne nazadnje je ponekod dan seznanitve z vojaško dolžnostjo skorajda praznik. Za vojaške nabornike je včasih izbor za služenje vojaškega roka predstavljal svojevrsten družbeni dogodek. Kljub temu da je danes popolnoma drugačen čas, je vseeno prav, da so mladi seznanjeni s svojimi pravicami in dolžnostmi kot državljanke in državljani Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jurij Lep, predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev predlogu novele Zakona o vojaški dolžnosti, ki v celoti ukinja izvajanje vojaške dolžnosti v miru, nismo naklonjeni. Poslanska skupina Levica je omenjeno novelo vložila istega dne, kot je bilo predvideno, da bo Vlada vložila svoj predlog spremembe Zakona o vojaški dolžnosti, ki pa bi v nasprotju s predlogom Levice omogočal ponovno uvedbo vojaške dolžnosti tudi ob pogoju izrednega poslabšanja varnostnega okolja. Menimo, da bi tovrstne kompleksne spremembe, tako kot je bilo storjeno ob prehodu na poklicno popolnjevanje Slovenske vojske, morale temeljiti na podrobni analizi trenutnega stanja in tudi na podrobni raziskavi posledic spremembe sistema izvajanja vojaške dolžnosti. Tega pa tako predlog Levice kot tudi vladni predlog ne vsebujeta. Pri razpravi o spremembi sistema izvajanja vojaške dolžnosti se je potrebno zavedati, da gre za zapletene družbene procese z množico tveganj, saj to ni le stvar vojaške organizacije, temveč ima pomembne posledice tudi na gospodarstvo, izobraževanje, ne nazadnje pa tudi na vsakodnevno življenje in družino. Spreminjanje načina popolnjevanja vojske zahteva celovito, natančno in usklajeno načrtovanje in delovanje vseh državnih in družbenih akterjev. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev menimo, da gre za tako pomembno vprašanje, da bi o njem moral odločati Državni zbor z dvotretjinsko večino in ne z navadno večino, kot je trenutno predvideno. Prepričani smo, da predlogi, ki gredo v smeri ponovne uvedbe naborniškega sistema, ne sledijo sedanjim potrebam. V današnjem sodobnem svetu, v času, ko govorimo o hibridnih grožnjah, o kibernetskih grožnjah ter o drugih novih oblikah vojn, se nam zdi graditi sistem oboroženega ljudstva ljudstva popolnoma zgrešena in dokaj nepremišljena poteza. Če kdo misli, da bodo lahko naborniki popolnili vrzel poklicnih vojakov, se hudo moti. Namreč, naborniki niso namenjeni temu, da bodo opravljali bojne naloge oziroma poslani na misije, ampak so lahko samo dopolnilni element v primeru izrednih razmerali v primeru vojne. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev zato predlagamo, da se pri tej temi vrnemo na začetek, k vprašanju, kaj Slovenijo najbolj ogroža. Po naši oceni in oceni stroke prvo mesto med grožnjami predstavljajo kibernetski napadi in organizirani kriminal, sledijo grožnje radikalizacije v družbi, a na nobeno od teh groženj ni mogoče ustrezno odgovoriti z naborniško vojsko. Zato predlagamo, da se ta sredstva preusmerijo v obvladovanje kibernetskih in drugih sodobnih groženj ter v izboljšanje samega statusa oziroma socialnega položaja pripadnikov Slovenske vojske, kar bi poklic vojaka naredilo bistveno bolj zanimivega, pa tudi bolj konkurenčnega na trgu dela. Poleg tega še opozarjamo, da bi za tako kompleksen projekt, kot je uvedba naborništva, morali biti predhodno zagotovljeni vsaj osnovni kadrovski, materialni, infrastrukturni, logistični, finančni in drugi viri. A že sam obrambni minister je na zadnji seji Odbora za obrambo priznal, da nimajo niti nastanitvenih objektov za vse fante in punce, ki so se letos prijavili na prostovoljno služenje vojaškega roka, zato bodo primorani nekatere odsloviti. Za zaključek naj še izpostavim, da spreminjanje načina popolnjevanja vojske zagotovo ne bo prispevalo k večji varnosti naše države in njenih državljanov. Že po izkušnjah iz preteklosti naborniki niso prispevali k večji bojni sposobnosti Slovenske vojske. Ne smemo niti pozabiti, kakšne težave smo v preteklosti imeli z zdravstveno sposobnostjo naborniških generacij, da o iskanju različnih izgovorov, da bi se temu izognili, sploh ne govorimo. hkrati moramo vedeti, da je vojaško službo v Sloveniji že v trenutno veljavnem sistemu mogoče opravljati na več različnih načinov, in sicer, prvič, v stalni sestavi Slovenske vojske, drugič, v obliki prostovoljnega služenja vojaškega roka, tretjič, v obliki prostovoljne pogodbene rezervne sestave, četrtič, v posebnih okoliščinah po aktiviranju koncepta vojaške strateške rezerve tudi v tej strukturi. Kot rečeno, v Poslanski skupini nepovezanih poslancev predlaganemu zakonu nismo naklonjeni. Hvala lepa za pozornost.

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej predstavnikom Ministrstva za obrambo! Predlog zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti je jasen in preprost. prvem členu zakona naj bi črtali del besedila, ki govori, da moški državljani izvršujejo vojaško dolžnost v miru, tako da bi jo po novem lahko samo v vojni. Ja, predlog zakona je jasen in preprost, tako kot je preprosta ozkoglednost predlagatelja tega zakona. Predlagatelji so mnenja, da bi formalna ukinitev izvajanja vojaške dolžnosti v miru preprečila Vladi samovoljni vpoklic v vojsko. Pozabljajo pa, da so za take manevre potrebne izredne okoliščine, kar pa predlagateljev seveda ne zanima.Zakon naj bi sledil 124. členu Ustave, ki govori o miroljubni politiki. Miroljubna politika je zagotovo zaželena, kar pa zagotovo ne pomeni, da moramo Slovenci zaradi nje postaviti na kocko lastno varnost. Bojna pripravljenost ne pomeni nekaj zlobnega, kot nam to želijo predstaviti v moderni retoriki, s katero želijo postopoma uničiti suverenost države. Tudi v času miru je pomembno, da imamo v zakonu določeno, da moški državljani izvršujejo vojaško dolžnost, saj ne bi radi prišli do dejanske vojne, da postanemo ogroženi. Predlagatelji si seveda predstavljajo mavrični svet, kjer ni nobenih vojn in nihče nima zlobnih interesov, s katerimi bi želel komu škodovati. Pa vendar, dokler do vojne ne pride, bi si veliko ljudi želelo tak svet, ko bi do ko bi do takšne hude situacije prišlo, pa bi predlagatelji takih zakonov to močno obžalovali. Takrat ne bi bilo pomembno, kdo si želi biti v miroljubnem svetu brez vojn, ampak le lastna varnost in preživetje. Pozabili bi na svoje fantazijske svetove in mavrično propagando, saj bi dejansko začutili primarne občutke strahu za sebe in svoje bližnje. Takrat bi predlagatelji takih zakonov resnično občutili, kako pomembna je vojaška pripravljenost tudi v času miru ter vpoklic že ob sami ogroženosti. Nihče si ne želi vojne, če slučajno do nje pride, pa je dobro imeti nekakšno obliko zavarovanja, če želite, s katerimi se obvarujemo popolnega strahu in kaosa. Slovenski nacionalni stranki tako žaljivih predlogov do naše domovine malo po 30. obletnici osamosvojitve zagotovo ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Jožef Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav tudi gostom z ministrstva! Predlog zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Kot so povedali, je bila sprememba oziroma novela zakona, ki se ga danes obravnava, odziv na to, da je Vlada nameravala vložiti novelo Zakona o vojaški dolžnosti, s katero bi ponovno aktivirala služenje vojaškega roka ter s tem ustavila vsakoletno manjšanje številnosti slovenskih oboroženih sil. Po citatu Levice bi torej »rada minister za obrambo in ta vlada ponovno aktivirala prisilno mobiliziranje za prisilno služenje vojaškega roka«. V Levici so, tako povedo predlagatelji, zato da bi Vladi to preprečili, vložili spremembe, ki jih danes obravnavamo. Želeli so torej zablokirati načrte za delo te vlade, te vlade, ki dela pošteno, in tudi delo tega ministra za obrambo, ki je pripomogel k temu, da smo končno ustavili trend upadanja števila vojakov. Levica bi želela vse to zablokirati in sama s svojimi podporniki živeti v pravljični državi brez vojske in brez orožja. orožja. Predlog zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti, ki ga vlaga Levica, v Slovenski demokratski stranki seveda zavračamo. Predlagatelji so mnenja, da je potrebno odpraviti vse možnosti za vojaško dolžnost v miru, kajti po njihovem Slovenija ni vojaško ogrožena in je v je v stanju, ko državi ne preti nobena vojaška grožnja, zato služenje vojaške dolžnosti neprimerno in se s predlogom zakona ukinja, ohranja pa se opravljanje vojaške dolžnosti v vojni. Po naši oceni je predlagatelj pravzaprav v vsej svoji vnemi zapadel v neko paniko pred vojaščino in se dejansko boji te vlade in tudi vsake sence, ki je podobna slovenskemu vojaku. Njegove navedbe so po našem zmotne, namreč ko predlagatelj meni, da bi s predlagano spremembo Zakona o vojaški dolžnosti onemogočil Vladi, da bi v miru samovoljno ponovno uvedla vojaško obveznost, je njegov strah zares odveč. Vlada sploh nima pristojnosti, da bi lahko to izvedla. Obstoječi Zakon o vojaški dolžnosti namreč določa, da lahko Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije le v primeru povečane nevarnosti napada na državo ob neposredni vojni nevarnosti ter ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom sprejme odločitev o ponovni uvedbi posameznih ali vseh sestavin vojaške dolžnosti. Kot že rečeno, prosto po Levici, je spet tukaj nek sarkastičen in celo protipraven predlog sprememb Zakona o vojaški dolžnosti, ki ni dobil podpore ob prvem branju na Odboru za obrambo, ki ga tudi ne podpira Vlada Republike Slovenije in ki ga ne podpiramo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Kajti že v miru moramo biti ves čas pripravljeni, da se lahko jutri obranimo pred nevarnostjo. Ker na matičnem delovnem telesu predlog ni dobil podpore, se bo postopek danes s tem branjem tudi končal. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa tudi vam. Naslednji je na vrsti gospod Samo Bevk, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Predlagana novela Zakona o vojaški dolžnosti je odziv na vladni poizkus v zakonodajni postopek pripeljati zakon, ki bi ponovno uvedel obvezno služenje vojaškega roka, in sicer z razlogom izrednega poslabšanja varnostnega okolja. Strokovnjaki s področja obramboslovja so ob vladni nameri opozorili, da se s prisilo števila pripadnikov Slovenske vojske ne bo dalo povečevati. Še več, s takšnimi manevri Vlada Slovenski vojski ne dela usluge, ampak kot se je izrazil eden od slovenskih strokovnjakov s področja obramboslovja, bo le ena klofuta več za Slovensko vojsko. Naj se vrnem na vsebino predlagane novele Zakona o vojaški dolžnosti, ki gre zaradi vladne neuspešne komunikacije v drugo skrajnost. V prvem odstavku 1. člena zakona se črta besedna zveza »v miru in« v delu, kjer člen določa, da vojaško dolžnost izvršujejo v miru in v vojni moški državljani pod pogoji, ki jih določa omenjeni zakon. Socialni demokrati ocenjujemo, da predlagatelj pozablja, da je treba za morebitno, ampak res morebitno izvrševanje vojaške dolžnosti v vojni tudi v miru opraviti nekatera opravila, med katera sodi vodenje vojaške evidence. Na to je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Opozorili so tudi na VII.a poglavje Zakona o vojaški dolžnosti, ki že določa postopno opuščanje izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru in tako v delu sovpada s predlagateljevim namenom. Socialni demokrati predlagani noveli Zakona o vojaški dolžnosti nasprotujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Andrej Černigoj. Predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana, hvala za besedo. Dober večer vsem! Nekako sočasno z odločitvijo Ustavnega sodišča, s katero je sredi najhujše zdravstvene krize prepovedalo referendum o 780 milijonih za nabavo orožja, je obrambni minister napovedal ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Kot domnevni razlog je navajal kadrovsko nepopolnjenost oziroma podhranjenost Slovenske vojske. S tem je posredno priznal, da Slovenska vojska nima ljudi, ki bi uporabljali orožje in opremo, za katera naj bi porabili 780 milijonov davkoplačevalskega denarja. Že leta neprimerno več ljudi Slovensko vojsko zapusti, kot pa se vanjo vključi. Kaj je vzrok, da se kljub dobremu plačilu vse manj ljudi odloča za kariero v vojski oziroma da je ne nadaljuje, javnosti sicer ni znano. Upam, da je bila vsaj interno opravljena poglobljena analiza, ker če vzroki niso monetarne narave, če imajo zaposleni na voljo vse več bonitet, potem so težave lahko samo globlje notranje narave. Pravna rešitev potem ni prisilno služenje mladih, pač pa najprej odprava detektiranih internih faktorjev, pa četudi to pomeni slovo od določenega politično nepogrešljivega in nedotakljivega kadra. Plače v vojski in obrambi so med boljšimi v državi. Zaposleni so precej bolje plačani kot marsikje drugje v javnem sektorju, tako da problem nezanimanja za vojaški poklic oziroma sam problem nezanimanja ne tiči v plačah, ampak so bolj problem raznorazna šikaniranja. Mobingi, zlorabe ukazov, kadrovska korupcija, to so problemi, zaradi katerih vsako leto mnogo več ljudi Slovensko vojsko zapusti, kot pa se ji pridruži. Ker torej ne gre za kadrovsko podhranjenost in bi bilo, če bi se obstoječim kadrom namenilo le malo več spoštovanja in bi se jih obravnavalo s tako imenovanimi mehkimi menedžerskimi prijemi, veliko zadev uspešno saniranih, smo v Levici predlagali popolno opustitev izvajanja vojaške dolžnosti v miru, ki ga Zakon o vojaški dolžnosti, nazadnje noveliran ob ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka v letu 2002, ohranja. Gre za vodenje evidence o državljanih, v katero so vključeni vsi zdravstveno sposobni državljani od dopolnjenega 17. leta starosti, z namenom, da se v primeru ponovne uveljavitve vseh sestavin vojaške dolžnosti ugotovi njihova sposobnost za vojaško službo, izvajanje vojaške dolžnosti ter se jim določi ustrezen razpored v vojski. Zagotovo slovenska javnost ne sme pozabiti, da ponovno uvedbo prisilnega služenja vojaškega roka danes ali kdaj v bližnji prihodnosti predlagajo in podpirajo tiste politične sile, ki so bagatelno razprodale nekdanjo družbeno lastnino tujemu kapitalu. V Levici smo na stališču, da je to, kakšno vojsko v resnici potrebujemo, stvar širšega družbenega konsenza in dogovora.

da vojak ni namenjen temu, da uporablja orožje, ampak da brani oziroma da bi ga čim manjkrat uporabljal. To si vsak želi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Rudi Medved, predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica, hvala za besedo, tretjič. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Država, ki želi vzdrževati svojo državnost in kot taka obstati, spoštuje lastno vojsko in je ponosna na njo, saj ta predstavlja enega izmed njenih temeljnih gradnikov. Poleg obrambne varnosti vojska skrbi tudi za pomoč in podporo v kriznih časih, ko so naravne nesreče in epidemije, čemur smo lahko bili priča tudi med epidemijo covida-19. Medtem ko država in njeni državljani razumejo duh časa in zaradi njene pomembne vloge vojski namenjajo dodatna sredstva, na drugi strani skrajna Levica v državnozborsko proceduro vloži novelo, s katero želi ukiniti kakršnokoli izvajanje vojaške dolžnosti v miru. Po tem predlogu bi se torej vojaška dolžnost izvrševala le še v vojni, ni pa jasno, kdaj bi se torej vojaki sploh lahko usposobili za vojaško dolžnost v vojni. Očitno bi se po mnenju Levice lahko kar sproti na bojnih linijah učili, kako orožje sploh držati v roki. Predlagatelj s tem kaže, da je njegov namen v resnici škodovanje Slovenski vojski in njena ukinitev ter izstop Slovenije iz evroatlantske povezave, ki Sloveniji zagotavlja varnost varnost v mednarodnem prostoru. S tem se Levica požvižga na voljo državljanov, ki so jo jasno izrazili leta 2003 na referendumu o vstopu Slovenije v Nato, na katerem je za vstop glasovalo 66 % volivcev. Navedbe predlagatelja, da je zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka in za zaposlitev v Slovenski vojski majhno, nikakor ne držijo. Gre le za vprašanje pristopa in v zvezi s tem se že odražajo pozitivni učinki ministrovanja Mateja Tonina, ministra Nove Slovenije. Podatki o sestavi Slovenske vojske v zadnjih mesecih kažejo, da se je trend odhajanja vojakov iz Slovenske vojske ustavil in obrnil v pozitivno smer. Številen odziv mladih na nov koncept prostovoljnega služenja vojaškega roka med poletnimi počitnicami kaže, da je vojaški poklic ob ustreznih pogojih, ponavljam, ustreznih pogojih, še vedno kariera, ki mlade zanima in kaže na spodbudno prihodnost popolnjevanja Slovenske vojske. Prizadevanja Levice niso le problematična z vidika državotvornosti, še več, za slovensko državotvornost so zelo škodljiva. Njihov scenarij je očitno takšen: najprej ukinitev Slovenske vojske, nato odhod iz severnoatlantske zveze, zveze Nato, in ne nazadnje kar razgradnja lastne države. V Novi Sloveniji namesto tega škodljivega škodljivega razmišljanja ponujamo drugačno alternativo za prihodnost Slovenije. Krščanski demokrati zato vračamo dostojanstvo Slovenski vojski in jo postajamo na mesto, ki ji v slovenski družbi pripada. TINA HEFERLE: Hvala lepa. Kot zadnja bo stališče Poslanske skupine SMC predstavila gospa Monika Gregorčič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Dober večer vsem! Pred nami je odločanje o predlogu novele Zakona o vojaški dolžnosti, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Poslanska skupina Levica. Osrednji namen te novele je popolna ukinitev izvajanja vojaške dolžnosti v miru. Naj uvodoma izpostavim, da je bila tudi po besedah predlagatelja na seji Odbora za obrambo vložitev tega zakonskega predloga v prvi vrsti postopkovno in časovno oviranje sprejetja morebitne vladne novele istega zakona in ne predstavitev rešitev, ki bi bile v prid slovenski družbi. Ko pa se dotaknemo same vsebine, hitro ugotovimo, da tudi vsebinski argumenti predlagatelja ne zdržijo resne in trezne presoje. Predlog izvrševanja vojaške dolžnosti le še v vojni zagotovo ne bi imel pozitivnih učinkov na slovensko družbo. Delovanje Slovenske vojske v miru se je v obdobju minulih let pokazalo za bistveno. Spomnimo se vojaške pomoči, tako kadrovske, organizacijske kot tudi v opremi in mehanizaciji, ob vseh naravnih nesrečah, ki smo jim bili priča. Žledolom, potres, poplave, ne nazadnje tudi epidemija covida-19. Podpora takšnemu predlogu, kot ga obravnavamo danes, zato nikakor ni v strateškem interesu naše države. Prepričani smo, da se je izredno nespametno odpovedati vojaškim resursom, ki so ključnega pomena za delovanje tudi v izrednih okoliščinah v miru. Opozoriti pa je potrebno na še eno zadevo, ki jo je predlagatelj nakazal že v svoji razpravi na seji Odbora za obrambo, in sicer da je razlog za vložitev tega zakonskega predloga pravzaprav nasprotovanje morebitni ponovni uvedbi sistema naborništva oziroma obveznega služenja vojaškega roka. Naj poudarimo, v SMC seveda zagovarjamo liberalna stališča in si močno prizadevamo, da Slovenska vojska ostane profesionalna formacija, zato podpiramo vse ukrepe in prizadevanja, ki promovirajo vojaški poklic in prostovoljno, torej profesionalno služenje vojske. Smo pa presenečeni, da v stranki Levica nasprotujejo obveznemu služenju vojaškega roka. Ta namreč v osnovi temelji na načelu egalitarnosti, ki ga sicer tako goreče zagovarjajo. Obveznemu služenju vojaškega roka se namreč ni mogoče izogniti ne glede na to, kakšen status ima posameznik v družbi. Še glede očitkov o vojaški ogroženosti oziroma neogroženosti naše države. Zavedati se je potrebno, da so varnostno-politične razmere v svetu nepredvidljive. Prav tako se zavedamo, da Slovenija s svojimi vojaškimi kapacitetami nanje praktično nima vpliva, zato je bila že leta 2003 na referendumu sprejeta odločitev o včlanitvi v zvezo Nato. Ta sistem kolektivne obrambe je bil namreč strokovno prepoznan kot najboljši možen kompromis med nivojem zagotovljene varnosti in višino vloženih obrambnih stroškov. S to odločitvijo je časovno in konceptualno sovpadala tudi odločitev o zamrznitvi obveznega služenja vojaškega roka, posledično torej o profesionalizaciji Slovenske vojske. Ker bi predlagatelji v Levici ohranili le to pridobitev, torej profesionalno vojsko, politično pa se že dlje časa zavzemajo za izstop iz zveze Nato, medtem ko druge kredibilne obrambno-varnostne alternative ne ponudijo, poslanci Stranke modernega centra ocenjujemo, da je ta zakonski predlog povsem nekonsistenten, in ga seveda ne podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. december 2009

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, zato za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je v tem mandatu sprejela vrsto ukrepov za ureditev stanja in nadaljnji razvoj Slovenske vojske. V lanskem letu je ta državni zbor na predlog Vlade sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, s katerim se je uredilo nekatera odprta vprašanja služenja v pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske ter predvsem status pripadnikov Slovenske vojske po dopolnjenem 45. letu. Nadalje je bil na predlog Vlade sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, s katerim se je uredilo posodabljanje in opremljanje Slovenske vojske v navedenem obdobju. Uveljavljen je bil koncept enotnega vstopa v Slovensko vojsko, ki se je začel izvajati v tem mesecu, 5. julija, z napotitvijo prek 120 prostovoljcev na služenje vojaškega roka. V navedeni sklop ukrepov sodi tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi Slovenski vojski, ki je danes na vaših klopeh in katerega cilj je: urediti problematiko delovnega časa in počitka pripadnikov Slovenske vojske v času njihove napotitve na mednarodne operacije in misije; dodatno urediti opravljanje vojaške službe in temeljne odnose pri njenem izvajanju ter posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem te službe; dodatno urediti posebnosti delovnopravnega značaja, ki izhajajo iz posebnosti in odgovornosti vojaške službe, za katere so dosedanje izkušnje pri popolnjevanju in delovanju poklicne vojske pokazale, da niso ustrezno urejene; povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski in zagotoviti načrtno zadrževanje kadrov ter zaustaviti zmanjševanje kadrovske sestave Slovenske vojske. Naj omenim samo najpomembnejše predlagane rešitve v tem zakonu. Drugače od splošne zakonodaje se ureja zahtevana stopnja izobrazbe za vojaka petega kariernega razreda, za katerega se zahteva najmanj srednja poklicna izobrazba. Gre za spregled stopnje izobrazbe, pri čemer se vojak lahko prerazporeja in povišuje le znotraj statusa vojaka, torej do čina naddesetnik. Dodatno se urejajo vprašanja štipendiranja. Kot ukrep za pridobivanje kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski se ustvarja pravna podlaga za financiranje pridobitve srednje poklicne oziroma strokovne izobrazbe kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Na novo se ureja tedenski počitek v mednarodnih operacijah in misijah. Spremenjena ureditev je nujna, poudarjam nujna, zaradi velikega števila tožb in zahtevkov pripadnikov za izplačilo odškodnine zaradi neporabljenih dni tedenskega počitka v mednarodnih operacijah in misijah ter ustrezne sodne prakse. Za ovrednotenje popolne prepovedi, ki izhajajo iz pravice do stavke, se vojaškim osebam določa dodatek k plači v višini 4 % zadnje povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji. Na novo se opredeljujejo možnosti, da lahko pripadnik, ki je v Slovenski vojski zaposlen več kot 10 let in je več kot tri leta najemnik službenega stanovanja, zaprosi za odkup tega stanovanja, če najemniku in uporabnikom to stanovanje pomeni edino stanovanje. Opredeljujeta se dodatni pravici družinskih članov pripadnika Slovenske vojske, ki je pri opravljanju vojaške službe izgubil življenje, in sicer prednost njegovih otrok pri vpisu v vrtec in povračilo stroškov vrtca. Urejena je možnost, da se ožjim družinskim članom omogoči brezplačen obisk pripadnika, ki se je v mednarodni operaciji oziroma misiji poškodoval oziroma ponesrečil ali zbolel tako, da je resno ogroženo njegovo življenje. Prevoz do nastanitve se lahko izvede tudi z vojaškim transportom, nastanitev pa se lahko organizira tudi v vojaških objektih. V zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora so bili vloženi amandmaji koalicije, ki so redakcijske narave in jih je potrdil tudi Odbor za obrambo. Poleg tega smo glede na mnenje podali obsežna dodatna pojasnila, obrazložitve in stališča, ki po našem mnenju ustrezno pojasnjujejo ter odgovarjajo na dileme in pripombe, ki jih je v svojem mnenju podala Zakonodajno-pravna služba. Spoštovane poslanke in poslanci, s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski se zaokrožuje sklop ukrepov za ureditev statusa pripadnikov Slovenske vojske in povečanje zanimanja za vstop v različne strukture Slovenske vojske, od pogodbene rezervne sestave prek prostovoljnega služenja vojaškega roka do stalne sestave Slovenske vojske. Do sedaj sprejeti ukrepi v praksi že dajejo prve rezultate v povečanem zanimanju za vključevanje v različne vojaške strukture ter tudi v posodabljanju in opremljanju Slovenske vojske. S podporo zakonu, ki je pred vami, boste podprli prizadevanja, da se po dolgem obdobju životarjenja Slovenske vojske njen razvoj nadaljuje v smeri sodobne in učinkovite organizacije, ki bo sposobna izvajati svoje naloge, zagotavljati ustrezno obrambno sposobnost države in se soočati s sodobnimi varnostnimi izzivi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora gospodu Andreju Černigoju. Izvolite. hvala za besedo. Odbor za obrambo je na 14. seji 17. 6. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za obrambo, Generalštaba Slovenske vojske, Kabineta predsednika vlade, Urada predsednika republike in Zakonodajno-pravne službe.

Zakon o službi v Slovenski vojski je po besedah ministra Tonina eden izmed tistih zakonov, ki podrobneje urejajo pravice in dolžnosti slovenskih vojakov, pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Med bistvenimi rešitvami je izpostavil, da se drugače od splošne zakonodaje ureja zahtevane stopnje izobrazbe za vojaka petega kariernega razreda, za katerega se zahteva najmanj srednja poklicna izobrazba. Gre za spregled stopnje izobrazbe, pri čemer se vojak lahko prerazporeja in povišuje le znotraj statusa, torej do čina naddesetnik. Med bistvenimi rešitvami je minister izpostavil tudi dodatek za prepoved stavke v višini 4 % povprečne bruto plače ter zagotovitev ustreznega počitka pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki služijo v mednarodnih operacijah in na misijah. Dodatno zakon ureja tudi vprašanje štipendiranja, predlaga se skrajšanje obveznosti štipendistov, da po končanem šolanju sklenejo pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske za določen čas, ki ne sme biti krajši, kot je bil čas štipendiranja. Novela med drugim ureja tudi ureditev reševanja stanovanjske problematike za aktivne in upokojene pripadnice in pripadnike Slovenske vojske. Obenem ureja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in plačevanje prispevkov tudi ob odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Za načelnika Generalštaba Slovenske vojske pa med drugim predvideva možnost predčasne upokojitve brez nižanja pokojnine. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe mag. Andreja Kurent je uvodoma izpostavila, da je Zakonodajno-pravna služba predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika in podala pripombe k večini členov. V nadaljevanju je izpostavila nedoslednost v predlogu zakona z ustavnopravnega, sistemskega in nomotehničnega vidika. V razpravi so razpravljavci iz koalicijskih poslanskih skupin podprli predlog zakona, ki bi moral biti po njihovem mnenju sprejet že veliko prej. Izpostavili so, da predlog zakona pomeni nadaljevanje nujno potrebnih normativnih sprememb, ki bodo povečale privlačnost vojaškega poklica in posledično izboljšale kadrovsko strukturo Slovenske vojske. Opozicijski poslanci so bili do zakona predloga bolj zadržani. V razpravi so se strinjali, da so nekatere rešitve resda namenjene izboljšanju statusa pripadnika Slovenske vojske, vendar jih je potrebno umestiti v ustrezni zakonodajni okvir, da zakonski predlog ne bi postal predmet odločanja na Ustavnem sodišču. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1., 6., 8., 10., 15. in 32. členu predloga zakona. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Jurij Lep, predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala Slovenska vojska je pred kratkim praznovala svojo 30. obletnico obstoja in delovanja, in sicer na dan spomina, ko so leta 1991 v takratnih učnih centrih teritorialne obrambe na Igu in v Pekrah pri Mariboru sprejeli prvo generacijo slovenskih vojaških nabornikov. Vojska je v teh 30 letih doživela veliko sprememb. Ukinili smo naborniški sistem, vključili smo se v evroatlantske povezave, v zvezo Nato, že 24 let pa sodelujemo v mirovnih misijah. Hkrati je bila vojska zaradi varčevalnih ukrepov in pomanjkanja vizij spravljena na rob, zato je že več let zapored glede svoje pripravljenosti negativno ocenjena. Če smo v preteklih letih kot razlog za tako oceno navajali predvsem pomanjkanje sredstev in vojakov, je danes denarja, namenjenega obrambi, veliko več. Sprejet je bil celo poseben zakon o investicijah v Slovensko vojsko, prav tako se kaže tudi večja zagnanost glede pridobivanja kadrov, saj opažamo povečano zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka in za vojaške tabore.Nihče pa ne želi govoriti o ključnih vzrokih za nezavidljivo stanje, v katerem se je po 30 letih znašla Slovenska vojska, to pa je pomanjkanje vizije ter jasne obrambne politike in kriza vodenja in poveljevanja, kar je posledica predvsem negativne kadrovske selekcije. Razdvojena politika pa enostavno ne ve, kaj bi z vojsko sploh počela, namesto da bi s širšim konsenzom iskala njeno nadaljnjo pot. Vojska zaradi vsega tega postaja po eni strani utrujena od vseh sprememb, po drugi strani pa tudi vedno bolj spolitizirana. Zato se sprašujemo, ali bo politika končno sposobna najti konsenz, kakšno vojsko si sploh želimo in v kateri smeri jo bomo razvijali. Prvi korak v tej smeri bi lahko predstavljala že novela Zakona o službi v Slovenski vojski. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev menimo, da bo k temu prispevala predvsem uvedba novih ukrepov, kot so štipendije in pomoč pri dodatnem izobraževanju, možnost najema in odkupa službenega stanovanja, ugodnosti in dodatne pravice za družinske člane pripadnikov Slovenske vojske, posebne denarne nagrade, uvedba tedenskega počitka na mednarodnih operacijah in misijah, dodatek k plači za prepoved stavke, prednostna zdravstvena obravnava ter ureditev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in plačevanja prispevkov v primeru odsotnosti z dela zaradi poškodb pri delu. Kljub temu smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev že na seji Odbora za obrambo opozorili predvsem na dve vsebinski vprašanji. Prvič. Zakaj se v noveli črta dosedanja rešitev glede subvencioniranja dela oskrbnine za varstvo predšolskih otrok pripadnikov Slovenske vojske? In drugič. Zakaj se v predlogu zakona odpravlja možnost zagotavljanja potrebnih nastanitvenih zmogljivosti z gradnjo ali z nakupom varovanih stanovanj za oskrbo nekdanjih pripadnikov Slovenske vojske? Zanimalo nas je, kakšne alternative na tem področju ponuja Vlada v predlagani spremembi zakona. Ti dve spremembi bi namreč po mnenju naše poslanske skupine bili ravno v nasprotju z namenom oziroma ciljem te novele, to pa so stimulacija zaposlitev in kadrovska popolnitev Slovenske vojske ter izboljšanje socialnega položaja pripadnikov Slovenske vojske ter zagotovitev ustrezne socialne varnosti po koncu kariere v Slovenski vojski. S strani Vlade smo prejeli pojasnilo in tudi zagotovilo, da se namesto sedanje ureditve glede subvencioniranja dela oskrbnine varstva predšolskih otrok v noveli opredeljujeta dodatni pravici družinskih članov pripadnika Slovenske vojske, članov pripadnika Slovenske vojske, ki je pri opravljanju vojaške službe izgubil življenje, in sicer prednost njegovih otrok pri vpisu v javne ali zasebne vrtce ter povračilo stroškov javnega ali zasebnega vrtca. Enaka ureditev namreč velja tudi že zdaj za policiste.Poleg tega so nam pojasnili, da se namesto sedanje določbe glede zagotavljanja potrebnih nastanitvenih zmogljivosti za oskrbo nekdanjih pripadnikov Slovenske vojske v noveli zakona ureja možnost odkupa stanovanj. Če pogledamo podrobneje, se bo pripadniku Slovenske vojske, ki je zaposlen več kot 10 let in je več kot tri leta najemnik službenega stanovanja, dala možnost odkupa tega stanovanja. Predlagana rešitev tako omogoča trajno reševanje stanovanjskih problemov, skrb za nekdanje pripadnike Slovenske vojske ter način za postopno posodobitev vojaškega stanovanjskega sklada. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo dobronamerne rešitve in izboljšave za položaj pripadnikov Slovenske vojske, ki jih prinaša predlog novele Zakona o službi v Slovenki vojski, seveda podprli. Hkrati pa opozarjamo na nekatere pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki izpostavlja predvsem vprašanje skladnosti predloga zakona z ustavnim načelom enakosti, z načelom pravne države in z načelom svobodne podjetniške pobude. Tako da Vlado pozivamo k ustrezni rešitvi odprtih vprašanj ter od nje pričakujemo, da bo zakon v nadaljevanju še nadgradila in ga spravila v ustrezen zakonodajni okvir, tako da novela kljub dobremu namenu ne bi nazadnje končala svoje poti na Ustavnem sodišču. Hvala za pozornost. lepa tudi vam. Gospod Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Hvala lepa še enkrat za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem tukaj prisotnim! Država Slovenija, naša domovina temelji na vojski, saj smo si z njo pred dobrimi 30 leti izborili samostojnost. Pred kratkim smo praznovali 30. obletnico naše domovine, česar pa na žalost veliko ljudi ne ceni ali pa celo ne razume pomena samostojnosti. Zanimanje za Slovensko vojsko je v zadnjih letih zelo upadlo, kar nam daje veliko vedeti o sami mentaliteti naše družbe. V Slovenski nacionalni stranki absolutno podpiramo predloge, ki bodo povečali zanimanje za vojsko. Dokler živimo v miru, se veliko ljudem naivno zdi, da vojske ne potrebujemo, tako kot se nekaterim zdi, da ne potrebujemo oziroma ne potrebujejo tako imenovanega zavarovanja, dokler ne pride do situacije, kjer bi to še kako obžalovali. Patriotizem je eden izmed glavnih razlogov, zakaj se moški želijo pridružiti obrambnim silam domovine. V zakonu so dobri predlogi, kako narediti vojsko privlačnejšo in popularnejšo. Ekonomski razlogi igrajo pomembno vlogo pri izbiri vojaškega poklica, pa vendar sta še vedno patriotizem in mentaliteta ljudi tista, ki bosta vojsko naredila moškim pomembnejšo in jih odvrnila od novodobne agende, ki šibi celotno Evropo. Slovenski nacionalni stranki podpiramo zakon, ki bo uredil problematiko počitka na mednarodnih operacijah in tudi dodatno uredil delovno problematiko vojaškega poklica. Hkrati pa si želimo, da bi se tudi duh patriotizma v naši državi začel povečevati, saj nas novodobni globalistični tokovi silijo v dekadenco in propad. Da je moški ponosen na svojo domovino, da se zaveda svoje preteklosti in izjemnega pomena vojske ob času krize, bo spodbudilo zanimanje za vojsko bolj kot kakorkoli kaj drugega. Slovenski nacionalni stranki pa absolutno nasprotujemo degenerativni ideji, da se bodo po novem tudi v tako pomembni organizaciji, kot je vojska, urejale še pravice istospolne partnerske skupnosti pripadnikov. Mi pravimo, vojska je vojska. Ali bomo sedaj še tukaj plačali agendo LGBT, ki že tako uničuje našo družbo in naše otroke, bomo zdaj to vrinili še v vojsko? Na misijah že tako nima žena ali punca vojaka kaj iskati, sedaj pa bi radi povrh vsega še enačili istospolne partnerske zveze, kar se tiče bivanja vojaka v tujini. Pa kam smo mi to prišli? V Slovenski nacionalni stranki takim predlogom ostro ostro nasprotujemo. Kot že rečeno, smo zakon podprli na matičnem delovnem odboru, vendar pa podporo temu na plenarni seji umikamo. Hvala lepa TINA HEFERLE: Hvala lepa tudi vam in lahko noč tudi vam. Naslednji ima besedo gospod Jožef Lenart, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Spremembe in dopolnitve Zakona o službi v Slovenski vojski so pripravljene za ureditev delovnega časa in počitka pripadnikov Slovenske vojske med napotitvijo na mednarodne operacije in misije, povečanje zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski s tem, da se izboljšujejo pogoji, ter s ciljem uskladitve zakona z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi. Z drugimi besedami gre za to, da se doseže zastavljene cilje te vlade, da se poveča zanimanje za vojaško službo, motivira morebitne nove pripadnike ter seveda da se Slovensko vojsko okrepi. Poglavitne rešitve zakona oziroma sprememb so: s treh na pet let se podaljšuje čas, ko morata biti podčastnik in časnik po izpolnitvi pogojev povišana v neposredno višji čin s ciljem lažjega vodenja kariernih poti in pravičnega napredovanja; drugače bo urejana zahtevana stopnja izobrazbe za vojaka petega kariernega razreda, za katerega je zahtevana najmanj srednja poklicna izobrazba; predlaga se skrajšanje obveznosti štipendistov, in sicer da po končanem šolanju, ko so bili štipendirani s strani Ministrstva za obrambo, pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske sklenejo za določen čas, ki ne sme biti krajši, kot je bil čas štipendiranja. Predvideno je tudi skrajšanje časa, ko mora štipendist po koncu štipendiranja ostati v službi v rezervni sestavi Slovenske vojske. Kot ukrep za pridobivanje kandidatov za zaposlitev v Slovenski vojski je ustvarjena tudi pravna podlaga za financiranje pridobitve srednje poklicne oziroma strokovne izobrazbe kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Izjemoma in z omejitvijo je uvedena možnost oblikovanja večnazivnosti pri nekaterih formacijskih dolžnostih, kar je doslej veljalo le za specialistična dela ali naloge. Potem je tukaj še sprememba ureditve pravice do počitka na mednarodnih operacijah in misijah, in sicer se predvideva koncentrirano koriščenje tedenskega počitka in popolno izključitev pripadnikov Slovenske vojske iz siceršnjega delovnega okolja na mednarodnih operacijah in misijah. Tako se bosta omogočila nepretrgani 24-urni počitek in ustrezna regeneracija pripadnikov Slovenske vojske na misijah. Za primere, ko na mednarodnih operacijah in misijah zaradi operativnih razlogov oziroma narave dela ni mogoče zagotavljati tedenskega počitka, pa bo po novem pripadnik upravičen do enega dneva posebnega dopusta v obdobju sedmih zaporednih dni. Tudi v Slovenski demokratski stranki oziroma poslanski skupini smo podali nekatere dobre predloge, ki so ta moment vključeni v te popravke zakona in v ta zakon, ter nas veseli, da Vlada pelje vizijo razvoja Slovenske vojske, da ne popušča in je uspešna pri obračanju dolgoletnih negativnih trendov v Slovenski vojski na boljše. Predlog je dober, tako da v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakon podpiramo. Ve se, da Slovensko vojsko prav tako ves čas podpiramo. Vsem deležnikom, ki skrbite za to, da Slovenci lahko mirno spimo, pa hvala. Velika hvala vsakemu vojaku in vojakinji. HEFERLE: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Rudi Medved, predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. RUDI Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani, Slovenska vojska uživa med ljudmi konstanten ugled in spoštovanje, kar kaže, da smo uspeli zgraditi dovolj robusten sistem, dovolj odporen sistem, ki ne podlega vsakokratni menjavi oblasti in ves čas ohranja svoje temeljno poslanstvo varnostnega stebra države. Trenutna oblast si prek obrambnega ministra Tonina ves čas prizadeva vsiliti javnosti in vojski vtis, da smo v opoziciji proti Slovenski vojski, češ, kdor ni za oklepnike, je pa proti vojski, in kdor je proti vojski, je proti tej državi. Tako prozorno to tezo izpeljeta vladajoči SDS in NSi, ki si hočeta prisvojiti nekakšen patronat nad obrambnim sistemom. Dejstva govorijo drugače. Medtem ko obrambni minister s svojimi bravurami tankista in bombaša hoče prepričati, da je prav on vstavil nagel trend upadanja stanja sestave vojske, se je to zgodilo predvsem v letih 2019 in 2020, tudi zato ker je vlada Marjana Šarca postopno, vendar dovolj občutno dvigovala obrambni proračun, uredila nagrajevanje vojaških oseb pri sklepanju ali podaljševanju pogodb za določen čas, kar je neposredno zadevalo 3 tisoč vojakov, uredila izplačevanje dodatka za povečan obseg dela, začela reševati položaj vojakov po 45. letu starosti, predvidela je denar za nakup osebne opreme za vojake.Če bi torej ta vlada sledila prejšnji pri postopnem dvigovanju proračuna za vojsko, bi bilo v praksi dovolj denarja za investicije, tudi za transportno letalo, helikopterje, protiletalske in protioklepne protioklepne sisteme, zaščitno opremo za vojake in tehniko, uporabno ob naravnih nesrečah. Za marsikaj od tega bo zmanjkalo, če bo šlo 400 milijonov za nepotrebne oklepnike. Nujno je seveda urediti delovni čas in počitek vojakov na misijah. Tožbe namreč državo preveč stanejo. Nujno je urediti priznavanje izobrazbe, obveznosti štipendistov in rezervistov, kompenzacijo zaradi prepovedi stavke, najemanje stanovanj, pravice svojcev ob morebitni smrti vojaka in še mnogo je teh vprašanj, povezanih s statusom, ki jih skuša urejati ta zakon. način, ne na način, da pri urejanju statusa slovenskega vojaka, kar je sicer nujno zaradi zaposlenih v vojski in zaradi večjega zanimanja za poklic vojaka, obrambni minister prinaša v parlament zakon, ki mu pravna stroka očita vse, kar se mu je sploh očitati dalo. Zakon je v nasprotju s celo kopico členov ustave, v koliziji z delovnopravno zakonodajo in sistemom plač v javnem sektorju. Skratka, mnenje Zakonodajno-pravne službe presega obseg samega zakonskega gradiva. Tisto, kar posebej bode v oči, ampak to je zdaj že ustaljen način dela dela te vlade, pa je, da vsa dobronamerna opozorila, kako popraviti zakon, da bo vsaj približno v skladu s pravnim redom, ta vlada preprosto ignorira. Učinek utegne biti zato ravno nasproten od namena. Dober namen urediti status vojaka in narediti vojaški poklic bolj vabljiv utegne zvodeneti zaradi vehementnega vztrajanja obrambnega ministra pri spornih rešitvah v tem zakonu. V Listi Marjana Šarca smo snovalcem zakona že na odboru svetovali, naj za božjo voljo spravijo zakon v red, če hočejo dobro tistim, ki jim je namenjen, to pa je slovenskim vojakom. Hvala lepa. Ponovno dobi besedo gospod Samo Bevk, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. SAMO Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! V stranki Socialnih demokratov vidimo vojsko kot enega temeljev državnosti, pa ne samo vojske, ampak tudi močno socialno državo, javno in vsem dostopno zdravstvo, jasno delitev oblasti ali pa ne nazadnje naš odnos do pravne države. Socialni demokrati prav tako čutimo dolžnost, da se oglasimo pri tej pomembni temi, ker se zavedamo in prepoznavamo težave v Slovenski vojski, tudi zato ker smo ta resor vodili in težave skušali reševati. V času našega zadnjega vodenja obrambnega resorja v mandatu 2014–2018 so bile na ministrstvu pripravljene tudi rešitve za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski, vendar do njegove obravnave na Vladi in v Državnem zboru žal ni prišlo, ker so proceduro prehitele predčasne volitve. Predlagani noveli zakona Socialni demokrati ne bomo nasprotovali. Naša ocena je, da gredo posamezne rešitve v pravo smer. Tu mislimo predvsem na pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki poleg tega, da se usposabljajo za izvajanje vojaških nalog, v vsakokratnih naravnih in drugih nesrečah vedno nesebično priskočijo na pomoč pri reševanju ljudi in njihovega premoženja. Bomo pa ponovno opozorili na dve določbi predlagane novele zakona, na 19. člen, ki dopolnjuje 68. člen veljavnega zakona, s katerim se ureja dokup zavarovalne dobe. S predlagano dopolnitvijo se ureja status vojaške osebe po prenehanju opravljanja nalog načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Gre torej za najvišjo vojaško formacijsko dolžnost, ki jo lahko zaseda vojaška oseba, in predstavlja tudi vrh vojaške karierne poti. Socialni demokrati ne vidimo nobenega argumenta, da zaradi upoštevanja vojaške hierarhije ne bi bilo primerno, da vojaška oseba po prenehanju opravljanja dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske še naprej opravlja dela v vojaški strukturi. Predlagana rešitev bi bila unikum v naši ureditvi, saj takšnega privilegija nima noben poklic niti poklicna skupina. Poleg tega bi prišlo do podvajanja pravic, saj za vojaške osebe velja, da se jim na podlagi sistema obveznega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja nabirajo v pokojninskem stebru dodatna finančna sredstva, ki omogočajo tudi upokojitev po sistemu poklicnega upokojevanja. Menimo, da znotraj vojaške organizacije že sedaj obstajajo formacijska delovna mesta, na katera bi se lahko razporedilo bivše načelnike in se tako njihovo bogato znanje s pridom izkoristilo.Možnost predčasne upokojitve brez znižanja pokojnine, kot je to določeno v 38. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, bi bila sicer možna v primeru, če ne bi obstajala možnost prerazporeditve prerazporeditve take osebe na ustrezna dela na ministrstvu ali v drugem državnem organu. Prepričani smo, da se bivše načelnike lahko ustrezno prerazporedi znotraj Slovenske vojske, ministrstva oziroma v druge državne organe. Opozoriti želimo še na 28. člen novele zakona, ki pomeni nov89.a člen, kjer se za nezaposlenega zakonca uvajajo dodatne pravice. Menimo, da ne bi bilo pošteno do zakoncev drugih javnih uslužbencev, ki spremljajo partnerje v tujini, da bi samo pripadniki Slovenske vojske imeli ta privilegij. Takšno ureditev bi bilo potrebno uveljaviti za vse partnerje javnih uslužbencev v tujini. Kot sem že omenil, predlagane rešitve v noveli Zakona o službi v Slovenski vojski gredo v smeri reševanja nekaterih zatečenih stanj v Slovenski vojski, zato Socialni demokrati predlagani noveli zakona kljub nekaterim pomislekom ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor! Z Zakonom o službi v Slovenski vojski, ki je bil sprejet leta 2007, so bili v začetni fazi doseženi pozitivni učinki pri pridobivanju, nagrajevanju in zadrževanju Z nastopom finančne krize ter posledično s finančnimi omejitvami v obrambnem resorju pa so se pozitivni učinki zakona pri nagrajevanju, pridobivanju kadrov po letu 2010 praktično praktično izničili. Število pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske se je začelo zmanjševati in ni bilo več mogoče zagotoviti načrtovanega obsega popolnitve stalne sestave. V obdobju od leta 2007 do konca leta 2020 se je število pripadnikov stalne sestave zmanjšalo za 686 pripadnikov in pripadnic. Nova Slovenija in koalicijske stranke želimo z zakonom o službi v Slovenski vojski narediti poklic pripadnika Slovenske vojske privlačnejši za slehernega državljana Republike Slovenije. Zato predlagamo skrajšane obveznosti štipendistov, da po končanem šolanju namesto dvakratnega časa štipendiranja pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske sklenejo za določen čas, ki ne sme biti krajši, kot je bil čas štipendiranja. Predvideno je tudi skrajšanje časa, ko mora štipendist po koncu štipendiranja ostati v službi v rezervni sestavi Slovenske vojske. Pomembna novost je sprememba ureditve pravice do počitka v mednarodnih operacijah in misijah, v nadaljevanju MOM, ki predvideva koncentrirano koriščenje tedenskega počitka in popolno izključitev pripadnikov Slovenske vojske iz siceršnjega delovnega okolja v MOM, s čimer bosta možna nepretrgani 24-urni počitek in ustrezna regeneracija pripadnikov. Za primere, ko v MOM zaradi operativnih razlogov oziroma narave dela ni mogoče zagotoviti tedenskega počitka, se uvaja institut posebnega dopusta, po katerem bo pripadnik upravičen do enega dneva posebnega dopusta v obdobju sedmih zaporedni dni, poseben dopust se v MOM izkoristi po odločitvi nadrejenega in skladno s potrebami službe. Če to ne mogoče, bo pripadnik dopust izkoristil takoj po prihodu z MOM oziroma najpozneje v dveh mesecih po vrnitvi domov. Določata se tudi dodatni pravici družinskih članov pripadnika Slovenske vojske, ki je pri opravljanju vojaške službe izgubil življenje, in sicer prednost njegovih otrok pri vpisu v vrtec in povračilo stroškov vrtca. Služenje v Slovenski vojski je domoljubno in specifično. Prepoved stavke je jasno zapisana v Zakonu o obrambi, zato se vojaškim osebam določa dodatek k plači v višini 4 %. Nova Nova Slovenija je s prevzemom Ministrstva za obrambo obrnila trend Slovenske vojske navzgor, saj se je razlika med številom odhodov in številom prihodov v Slovensko vojsko bistveno zmanjšala. Pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske smo vrnili dostojanstvo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, kjer so bili sprejeti sistemski ukrepi, ki omogočajo podaljšanje pogodbe o zaposlitvi vojakov v Slovenski vojski na določenih formacijah dolžnosti tudi po 45. letu ter možnost zaposlitve po preteku pogodbe v Slovenski vojski v drugih državnih organih pod bistveno ugodnejšimi pogoji. Navedeni zakon je prinesel tudi ukrepe za učinkovitejše popolnjevanje pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske. Za Poslansko skupino Nova Slovenija – krščanski demokrati je Slovenska vojska pomemben del slovenske družbe, zato bomo soglasno podprli zakon o službi v Slovenski vojski. Hvala za pozornost in lep večer. Hvala lepa tudi vam. Naslednja je na vrsti gospa Monika Gregorčič, predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. MONIKA Lep dober večer vsem še enkrat! Pred nami je predlog vladne novele Zakona o službi v Slovenski vojski, ki na novo ureja nekatere odnose v vojaški organizaciji z namenom, da bi prenovljen sistem omogočil učinkovitejše delovanje Slovenske vojske in večjo motiviranost njenih pripadnikov. Predlog zakona tako med drugim ureja vprašanje štipendiranja in financiranja pridobitve izobrazbe kandidatu, ki sklene pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka. Obenem zakonski predlog ureja obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in plačevanje prispevkov tudi ob odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V primeru, ko so vojaki na dolžnosti na mednarodnih vojaških misijah, se uvaja nov sistem dnevnega in tedenskega počitka. Sprememba obstoječega sistema je nujna, saj do sedaj veljaven režim vojakom ne omogoča porabe prostih dni. Za načelnika Generalštaba Slovenske vojske se med drugim predvideva možnost predčasne upokojitve brez znižanja pokojnine. Poslanski skupini Stranke modernega centra to novelo zakona podpiramo in jo prepoznavamo kot nadaljevanje nujno potrebnih normativnih sprememb, ki bodo omogočile, da se Slovenska vojska kadrovsko okrepi. Predlog tega zakona razumemo kot načrten začetek prizadevanj v smeri krepitve privlačnosti vojaškega poklica. Naklonjeni smo ukrepom in aktivnostim, ki bodo ohranili oziroma še dodatno povečali atraktivnost prostovoljnega služenja vojaškega roka in in na ta način tudi profesionalizacijo Slovenske vojske. Njen ustroj mora biti zanesljiv, sistemi znotraj njenih enot pa učinkoviti. Pomen takšne vojske je za državo vitalnega pomena, in to v vsakem trenutku, ne glede na razmere, v katerih se država nahaja. Kot rečeno, poslanci Stranke modernega centra bomo predlog te zakonske novele podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnji danes bo stališče Poslanske skupine Desus predstavil gospod Franc Jurša. Izvolite. FRANC

Slovenska vojska se že leta srečuje s pomanjkanjem kadra. Skozi leta so poskušali na različne načine mladim poklic vojaka približati tako, da so se pred leti začeli dijaški in študentski tabori, ki so mladim za nekaj dni omogočili doživeti, kako je biti vojak Slovenske vojske.Odzivi vojske.Odzivi so bili odlični in veliko mladih je na takšen način opravilo obvezno prakso, precej pa je tudi posameznikov, ki so želeli preizkusiti telesno in psihično pripravljenost. Dodatna motivacija skozi leta so bile tudi denarne nagrade, možnosti najema stanovanj, zagotavljanja napredovanja, štipendiranja in še kaj bi lahko našteli. A vseeno je poklic vojaka Slovenske vojske izgubljal na priljubljenosti. Kot suverena država moramo biti sposobni zavarovati svoje državljane in svoje interese, zato tudi potrebujemo vojsko. Vendar pa to ne velja le za čas agresije, slovenski vojaki so aktivni tudi v času naravnih nesreč, kjer s svojo tehniko in s svojim znanjem pomagajo na različne načine. Spomnimo se žledoloma iz leta 2014. Tudi v primeru reševanja v gorah je angažirana ekipa Slovenske vojske, ki skupaj z gorsko reševalno službo rešuje življenja v najtežje dostopnih predelih slovenskih gora. Nujni prevozi bolnikov v bolnišnice in prevozi novorojenčkov prav tako niso tuji našim helikopterskim enotam. Slovenska vojska je tako nepogrešljiv del pri reševanju življenj in pomoči po naravnih nesrečah. S tem razlogom ne smemo dopustiti, da bi pustili Slovensko vojsko kadrovsko podhranjeno. Takšne stimulacije za na novo zaposlene in že aktivne pripadnike so še najmanj, kar lahko naredimo. Nagrajevanje za podpis pogodbe za daljše obdobje je resda izjema od drugih poklicev, vendar pa se moramo zavedati, da je znanje, ki ga vojak prejme v vojski, težko izkoristiti v civilnem življenju. Zakonsko opredeljena nagrada bi tako še dodatno spodbudila posameznike, da se odločijo za poklic vojaka. Tudi urejanje štipendiranja je bolj privlačno za mlade. Dvakratni čas služenja vojske, kot se prejema štipendijo, je za marsikoga lahko predolgo obdobje. Ne smemo pozabiti, da so v večini primerov mladoletni dijaki tisti, ki se odločijo za štipendiranje. V zadnjih letih je bilo napisanih veliko člankov, kako je vojak na poti v službo ali iz službe reševal udeležence v nesreči. S tem je opravljal svoj temeljni poklic reševanje življenj, zato v Poslanski skupini Desus podpiramo predlog, da je vojak tudi med potjo zavarovan in zaščiten. V Poslanski skupini Desus bomo predlagani zakon podprli. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona in se vsem sodelujočim zahvaljujem. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem tudi prekinjam to točko dnevnega reda in 24. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri zjutraj. Vsem želim lep večer. Hvala